Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Намираме се в навечерието на най-светлия християнски празник – Възкресение Христово, когато всички православни християни се вглеждат в себе си. В тази Страстна седмица трябва да си дадем сметка за това, което нашият Господ Исус Христос е направил за нас, а не за себе си. Ние поздравяваме всички християни и пожелаваме светло посрещане на Възкресение Христово! Използваме повода да подчертаем нашата ангажираност и нашето уважение към православната религия, която за нас е в центъра и на българската национална идентичност. Християнската религия беше онова, беше онова, което съхрани българската нация през последните над 1000 години, когато българската държава не съществуваше. Християнството беше единствената светлина, която ни вдъхваше надежда, че някой ден българската държава може да възкръсне. И българската държава възкръсна благодарение на усилията на онези православни духовници, които застанаха в началото на Възраждането и си спомниха откога и защо съществува българската национална общност. българската държавност е изградена от хора, които днес наричаме светци. Святото дело на братята Кирил и Методий, които са монаси и религиозни мисионери, е в сърцевината на българската национална идентичност. Тяхното дело беше повод българската нация да възкръсне в средата на XIX век. Българският език е плод на усилията на християнски духовници, на книжовните школи по времето на Симеон Велики. Новата българска държавност не забрави Православната църква и в последните 140 години. В добри и лоши времена Българската православна църква беше винаги винаги с българския народ и даваше надежда в тежките времена, а във времената на успехи празнуваше заедно с него. От името на парламентарната група на ГЕРБ пожелавам светло посрещане на този светъл празник! Призовавам всички нас за повече смирение, за това да разберем къде сме сбъркали, защото всеки бърка, да се разкаем истински и да не повтаряме грешките си. Ние живеем със съзнанието, че сме грешни, и това е съзнанието на всеки християнин. Светло посрещане на празниците! Желаем здраве и успехи и на всички останали представители на българската нация, които не изповядват християнството, но заедно с православните християни ще отбележат този празник! Благодаря. (Ръкопляскания.) Имате думата за изказване, уважаеми господин Шопов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Най-после – след толкова години, стигаме до този закон. Бях млад юрист – още през комунизма се говореше за необходимостта от Закон за маслодайната роза. После, когато бях народен представител от СДС в началото на прехода, също се говореше за такъв закон.

и говорихме за приемане на такъв специален закон. Учудвам се, че днес има обструкции. Вярно, от ДПС не ги интересува този закон. Ако беше нещо във връзка с тютюнопроизводителите, те щяха да бъдат тук всички, начело с формалния си лидер. БСП уж имат за емблема българската роза, а тях ги няма. Мисля, че те щяха да бъдат много полезни за приемането на този закон. крайна сметка всички юристи знаят, че когато едни обществени отношения са много важни за обществото и за един народ, те се извеждат пред скоба със специален закон. Това, че българското земеделие е интензивно земеделие, съобразно престъпните правила за присъединяването ни към Европейския съюз, не означава, че ние не можем целево и специално да се погрижим за някои от селскостопанските браншове. Такова е положението и розопроизводството, което е специализирано и особено производство, попада в общия интензивен модел на селскостопанско производство. Това са двете най-големи престъпления на прехода, всъщност на последните десетилетия в България. Първото е насилствената колективизация на земята след 9 септември 1944 г. и второто страшно престъпление против българското земеделие са възприетите с Присъединителните правила екстензивни модели и виждания за българското селско стопанство. Изцяло не съм съгласен със становищата и обструкциите на моите колеги Сабанов и Апостолов. Те са от равна Добруджа, където земеделието по своите същност и характер е екстензивно земеделие. Двадесет лева на декар:

но там нещата са ясни. Може би в равна Добруджа и в този край не ги е еня, не ги интересува за другите десетки страдащи в селското ни стопанство браншове, които са недофинансирани и пренебрегнати. Ако приемаме за някои от браншовете специални закони, то е точно затова – да ги изведем на по-добри позиции, да интензифицираме земеделието като цяло въпреки това, което ни е натресено от Европейския съюз, което е престъпно и което в най-скоро време трябва да бъде коригирано с анекс, да се погрижим за онези браншове, които са емблематични и изключително важни за България.

минали през комисия и не се харесват на някои колеги, но такава е технологията на законотворческия процес – между двете четения много от нещата могат да бъдат променени, да бъдат поправени и Законът, така както е внесен и приет от съответните комисии, да стане по-добър. Какво му е на Законопроекта в този му вид? Законопроектът разглежда най-важните аспекти от производството на на розово масло, отглеждането на рози, като се започне с площите, предвидени за това, посадъчния материал, брането на рози, преработката им в специализираните предприятия – розоварните, търговията. Окаяното положение, до което е доведено българското розопроизводство, до голяма степен се дължи на това, че не е имало специален закон, тоест специални грижи за него. българското розопроизводство всяка година намалява като обем, като доходи, разоряват се селски стопанства, защото има натиск от чужбина – от страни като Китай, като Иран, като Турция, които се грижат за този бранш. Те са конкурентоспособни, натискат нашите производители и в крайна сметка виждаме резултата.

ще може гордо да заяви, че има своя принос в решаването на проблема пред своите избиратели. Това са повече от хиляда предприятия в бранша, които са заети десетки хиляди българи.

желан законопроект да не може да мине и да се започне с фалстарт началото на неговото гледане. В тази зала преди празника това може да се случи. Имам тези опасения. Аз ще завърша с пожелание към всички българи за светло посрещане на най-големия християнски празник.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Шопов, този закон ни интересува и аз неслучайно съм тук. Поне от Вас като юрист да използвате терминология чисто юридическа – с права, задължения и уреждане на обществени отношения. Поне от Вас! на колегите преди почивката имах усещането, че се намираме в литературен клуб за възхвала на българската роза и нищо по същество! Уважаеми колеги, българската роза е получила своето достойно признание с и без този закон стотици години преди нас!

се роди по конкретен повод и по конкретен проблем. Колегите от Пловдивско, от Старозагорско много добре знаят историята на този законопроект. Той се роди от проблема с изкупуването на розовия цвят миналата година, в резултат на което беше обещано, че ще има закон, който да реши проблема и той да не се повтаря. Направен е един опит, добър опит, добро начало. В този законопроект виждам две хубави неща. Едното е, че се задължават изкупвателните организации и преработвателите да купуват розов цвят само от производители, с които имат договори.

Както каза колега, който говори преди почивката, че е забелязал, че са заимствани модели от Закона за тютюна и тютюневите изделия. Да, предвидено е да се направи регистър на производителите на розов цвят – много добре; регистър на изкупвачите на розов цвят – много добре; регистър на преработвателите на розов цвят, дестилерии – много добре, но всичко това, колеги, не отговаря на един единствен въпрос: и какво от това? И какво от това, като направим регистър на всички тези, които са в бранша, подредим ги в едни списъци, изпълняваме сто на сто за нуждите на статистиката; придобиваме яснота кои са в бранша поименно, по декари, по култури, по местности? И какво от това? Тези регистри се правят в момента и по съвсем други правила, примерно при регистрацията на земеделските производители. се отговаря на въпроса заради какво е направен Законът – да уреди отношенията между купувачи и продавачи? Ще Ви дам пример. Неотдавна Министерството на земеделието предприе една процедура за изплащане на неизплатените на тютюнопроизводителите пари от един купувач на тютюн. Колеги, тези тютюнопроизводители също имаха договори с Михайлидис.

някоя от дестилериите изкупи розов цвят и не го плати, този законопроект няма да реши въпроса. Вие много добре знаете – миналата година имаше проблем с реализацията на розовото масло. Нашите дестилерии имаха големи количества непродадено розово масло на склад и когато миналата година по това време настъпи новият сезон за купуването на цвят, естествено те купуваха по-малко цвят, естествено купуваха на по-ниски цени и естествено възникна проблемът! Така както е разписан Законът, този закон решава ли този проблем? Не, не го решава! Да, ще имаме регистри, ще имаме яснота, но проблемът си остава висящ. С въвеждането на тези регистри вкарваме допълнителна административна тежест на бизнеса. Сами чухте каква е процедурата за регистрацията множество документи, които се представят през определено време, за да се регистрира като производител, като преработвател и така нататък. Много регулаторна тежест въвеждаме. Това е нов национален регистър. И всичко това – на фона на идеята да облекчим бизнеса, да облекчим производителите. Ние в момента правим точно обратното. В Закона, колеги, никъде не виждам ролята на браншовите организации. Не се споменават два

има едни наблюдаващи функции, констатиращи и нищо повече. Ако искате този закон да работи, предлагам така, както беше в Закона за тютюна и тютюневите изделия, този консултативен съвет да има право да предложи чрез министъра на земеделието до Министерския съвет отнемане на лиценз, отнемане на права на дестилерия, която не плати на розопроизводител. Нали това искаме? Такива клаузи няма в Закона! Ако искаме наистина той да работи, моля вносителите да напълнят със съдържание Закона и този консултативен съвет наистина да има права, правомощия да решава неуредени отношения, доколкото може. В Закона, колеги, никъде не виждам някакво специално, особено подпомагане на производството на розов цвят от страна на държавата. Както знаете, розопроизводството не се подпомага нито от европейските фондове, нито от националните фондове, но в същото време преждеговорившите един час говориха, че българската роза е емблемата на България! Колеги вносители, емблемата на България, ако не я подпомагаме чрез този закон, чрез изрични национални средства, явно европейски няма да ни дадат, но чрез национални средства да подпомогнем емблемата и наистина това да е емблема, а не кухи приказки! Защо дори не отидем и по-напред? Ето по-революционна идея: чрез преработвателите на розово масло, защото розовото масло е особен продукт, както тютюнът, да не направим един гаранционен фонд чрез отчисления от тях, който фонд, след като се акумулират средства при евентуално неплащане от страна на розопреработвател към розопроизводител, да се заплаща на този розопроизводител? Може и да са революционни идеите, но нали в края на краищата в това е смисълът на този законопроект? И не на последно място – направих си труда да погледна обществените разисквания, които са били във времето. Колеги, Законопроектът е основан върху 90% предложения на Асоциацията на етеричните масла в България и само 10% предложения на розопроизводители! Умолявам този законопроект да има особено внимание към подпомагане, насърчаване и облекчаване на дейността на розопроизводителите, защото те са малката част във веригата. Розопреработвателите, дестилериите са по-големият играч. Ние сме противопоставили Давид срещу Голиат и се чудим какъв ще е резултатът! Резултатът ще е същият – такъв, какъвто е в сектор „Тютюн“. За съжаление, нещата отиват натам – резултатът и тук да е същият! И ако това е като тенденция, колеги, при всеки един протест, при всеки един проблем, за всяка една култура да правим отделен закон – мисля, че това не е правилният подход. Отсега Ви казвам, че догодина ще правим закон за лавандулата, защото догодина пък ще гръмне историята с лавандулата. Има лавандула от Подбалканските полета, колеги, има един милион декара в Добруджа, а там не ѝ е мястото! Няма да е със същото качество, французите ще откажат да купят маслото, пак ще има спад на цените, пак ще има протести и догодина ще пишем закон за лавандулата. Дайте отсега да напишем закон за етерично-маслените култури, за да включим вътре и другите неща и да решим проблема по-глобално, а не за всеки протест, за всеки проблем да пишем закон! Ако гръмне догодина в Родопите някакъв проблем с пазара, да не се налага да пишем и закон за картофите! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Абазов. Има ли реплики?

Благодаря, господин Председателстващ. Моля да бъде удължено

В случая той е абсолютно прав! Аз сега се чудя защо ние не обсъждаме закон за българската мента?! Там проблемите също са много сериозни. Аз имам наблюдения върху това. Проблемите са много сериозни с българската мента, а ние не ги разглеждаме. Може би е неточно названието „Българско розово масло“. Неточно е, защото то не упоменава кои сортове формират българското розово масло и тогава да говорим. Смятам, че Законът наистина се внася под натиска на лобито на производителите, които наричат себе си „асоциация“ и не знам си какво. Това си е едно НПО и те нямат никакво правно значение, значение, но са по-добре организирани от другите. Господин Абазов, искам да Ви кажа, че всичко това, което градите като начин за въздействие и за подобряване от такъв вид закони, е свързано с липсата на браншови организации в България. В България няма закон за браншовите организации в селското стопанство, няма субекти, които да застанат и да бъдат, и то институциализирани, които да участват в обсъждането, а там, който повече вика, той съответно налага това становище. Аз Ви питам, защото съм бил в такава френска която действа в България, тя какво изнася от България – българско розово масло или базово масло, което после продава като френско? Кой следи какво става с това масло? Никой. Никой. Смятам, че засега трябва да спрем това вредно внасяне на този закон. То е вредно, защото, казвам, че е дискриминиращо за производителите на българска мента. Благодаря Ви, уважаеми господин Петров. Други реплики? (Шум и реплики.) Без дуплика, господин Абазов. Продължаваме с изказванията. Има ли други изказвания? Не виждам други изказвания. Моля, заемете местата си. Да изчакаме колегите да влязат в пленарната зала.

Успяхте ли, господин Николов? На тези пултове се гласува все по-трудно и по-трудно.

единодушни, че има необходимост от такъв закон. В хода на дебатите се изказаха предложения, които могат да намерят място между първо и второ четене, нека да дадем достатъчно време за това. Предлагам да удължим срока до максималния между първо и второ четене, за да направим един добър финален законопроект. Благодаря Ви, уважаема госпожо Танева. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на срока. (Шум и реплики.) Гласували